Nitko se nije javio. Zaključujem raspravu. Nastavljamo u 15,00 sati sa točkom dnevnog reda Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji. Prijatno.